Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo

jedinice.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutan 191 narodni poslanik, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo

TAJNEPodsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u

ukupno - 198, za – 198.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o akcizama.Druga

1, 2. i 6. postali sastavni deo Predloga zakona, Narodna skupština će odlučivati samo od Predloga zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj karti u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno - 199, za – 199.Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ličnoj krati.Treća tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNEPodsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne, u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

kraja, želeo bih samo da se još jednom zahvalim svima. Danas se nalazimo na završetku prolećnog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2021. godini.Želim samo da vam kažem, da smo mi od početka godine održali 17 sednica i razmatrali i usvojili 108 tačaka dnevnog reda.Želim reda.Želim svima da se zahvalim na radu i moram da vam kažem da ćemo da nastavimo da radimo, bez obzira što je kraj redovnog zasedanja, istina, kroz vanredna zasedanja, kao

Predlog za promenu Ustava Republike Srbije, a čekaće nas i naš Odbor za ustavna pitanja, te rad koji je vezan za usaglašavanje i pisanje konkretnih amandmana kako bi izgledala ta promena Ustava, što znači da ćemo u nekoliko narednih meseci imati još jedno odlučivanje o tekstu amandmana, a kasnije referendum.Želim i da vas podsetim da je za usvajanje Predloga za promenu Ustava potrebna dvotrećinska većina, što ne sumnjam da će, naravno, biti.Takođe bih želeo da vam kažem da sam sazvao za sredu 9. jun sledeću sednicu, gde ima više zakona koji se tiču Nacionalne baze podataka za sprečavanje i borbu protiv terorizma, nekoliko ugovora, odnosno garancija vezano za izgradnje regionalnih gasovoda izveštaje raznih regulatornih tela, Komisije za kontrolu državne pomoći, Republike komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, sprovedeni monitoring Kancelarije za javne nabavke, Izveštaj Komisije za hartije od vrednosti.Sada, na kraju, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Trinaestu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.S obzirom na to da ovim završavamo Prvo redovno zasedanje u ovoj godini, pozivam vas da pozdravimo himnu Republike